към нея за проведената на 6 юни 2017 г. в София конференция „Финансови инструменти на Европейския съюз, поуки и перспективи“, организирана съвместно с Европейската сметна палата и Сметната палата на Република България. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по икономическа политика.

и контрол в публичния сектор е постъпило становище на Сметната палата по Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2016 г., внесен от председателя на Сметната палата. С писмо на председателя на Народното събрание становището е изпратено на Комисията по бюджет и финанси и на Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля в пленарната зала да бъде допуснат господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи. Гласуваме направеното предложение.

Позволете ми да ви запозная с: „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

На заседанието присъстваха: Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Младен Маринов – главен секретар на МВР, Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност”, Петър Тошков – главен юрисконсулт юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС”, и Йордан Пеев – директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от Цветан Цветанов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на Законопроекта е създаването на законов текст за изплащане на суми за униформено облекло на служители, на които не е осигурено полагащото им се униформено облекло. Действащият закон не предвижда такава компенсация за изплащане на левовата равностойност на служителите, на които униформено облекло не е било предоставено, а някои от тях са били принудени със собствени средства да си го доставят. Целесъобразно е в Закона да се създаде норма, която да разреши проблема и да бъде изплатена стойността на облеклото за предходни години. Това е важна стъпка в посока за разрешаване на проблеми в системата и адекватен принос за повишаване авторитета на институцията. Трудностите в тази посока са били създавани от липса на финансов ресурс, както и от пречки, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. Получено е и становище от министъра на финансите господин Владислав Горанов, което по същество подкрепя Законопроекта, но с някои редакционни поправки, свързани с избягване на противоречивото му тълкуване. Заместник-министър Ципов изрази подкрепа на Законопроекта за допълнение на Закона за МВР. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Георги Андреев, които изразиха становища за подкрепа при разрешаване на този проблем. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31,

представители! Това предложение, което беше направено с вносители група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, получи пълна подкрепа и от останалите парламентарни групи на обсъжданията във Вътрешната комисия. Смятаме, че по този начин ще можем да намалим напрежението в системата за сигурност. Също така трябва да кажем, че през последните четири полицаите, които трябва да получат униформено облекло, не са го получили по обективни причини – или стартирана процедура, която не е приключила в календарната година, или недостиг на пари, но пък служителите, които са от Министерството на вътрешните работи и не са с полицейска униформа, са получавали ритмично вещевото си доволствие, изразено в паричната сума от 400 лв.

и да дадем много ясен знак за отношението ни към полицейската работа и към това, което беше натрупано като напрежение за неизплащането и неполучаването на вещевото доволствие. Искам да благодаря на колегите от БСП, от Движението за права и свободи, от „Обединени патриоти“, от „Воля“, защото всички единодушно, както беше прочетено и в доклада от колегата Пламен Тачев, всички застанаха зад тази законодателна промяна.

Основният проблем остава. Направи ни впечатление, че ако не беше угрозата – за съжаление, тя остана и синдикатите заявиха, че ще има протести на празника на МВР, че господин Радев ще бъде първият министър, който ще бъде запомнен именно с встъпването в Министерството, с посрещане на полицейския празник с протести, което продиктува тази промяна. Не намираме отговори на основния въпрос, който се поставя от служителите на МВР: кога ще се увеличат заплатите? Не чухме и отговор от министъра на финансите дали действително ще запази своето предложение да намали бюджета на Министерството за 2018 г. с 300 млн. лв. Подобна заявка не е адекватна нито на исканията на служителите в Министерството, нито на желанието,

Опасността, уважаеми колеги, на 1 януари 2018 г. да посрещнем председателството и еврокомисарите със скъсани кубинки все още е налице. Разбирате и Вие, че даването на ръка на полицаите да си купуват дрехи, а не да им ги осигури Министерството, също не е кардинално решаване на проблема. Това е решаване на проблема на парче. Ако действително желаем да имаме функционираща система, полицаи, които са мотивирани да работят, и за да можете да си изпълните предизборните обещания за доокомплектоване на системата, борба с битовата престъпност престъпност и да има превенция за такива случващи се неща, каквито днес виждаме в Асеновград, трябва да се намери цялостен подход, уважаеми колеги. Ако продължаваме с кръпки, вярвайте ми, ефектът ще бъде нулев. Надявам се, че в най-близко време Министерството на вътрешните работи и Министерският съвет действително ще изпълнят желанието на униформените да внесат изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи, който,

полицаите да получават адекватно възнаграждение. Да може службата да стане привлекателна за всички онези, които желаят да постъпят в нея, а не на конкурси да се явяват хора, които ги връщат – не стават за нищо, с извинение. Да могат тези хора да си встъпят в задълженията по малките населени места и да защитават българските граждани от посегателства – и ги ограбват, и ги бият, и ги убиват, правят какви ли не неща. Затова, уважаеми колеги, днес ще подкрепим този Законопроект, тъй като напрежението по отношение на вещевото доволствие е назряло до крайност.

ние го подкрепихме за това, че трябваше да бъде премахната тази несправедливост и служителите на Министерството на вътрешните работи да могат да получат финансовите средства, които им бяха необходими в четиригодишния период за закупуване

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Андреев, до голяма степен сте прав, защото предложеният Законопроект, освен предлагането на решение на един проблем, поражда и ред въпроси. За тази година разбрахме, че са осигурени 29 милиона. Въпросът е: за следващата година осигурени ли са тези средства, Министерството има ли готовност да проведе необходимите процедури и да облече тези хора?

Тук задаваме въпроса: дали това не е вариант за заобикаляне на Закона за обществените поръчки? Една допълнителна дискусия по тази тема. Действително, дават им дрехите на тези хора, но те откъде ще ги купят?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз останах изключително доволен като чух изявленията днес и в Комисията как всички се обединяваме, че този проблем на полицаите е един от проблемите, върху който можем да работим съвместно, без да го политизираме, без да го партизираме, а че трябва да решаваме проблемите. И в един момент обаче, днес започват дебати в залата и аз реших да се обърна към Вас с една молба. Преди много години ние деполитизирахме МВР. Хайде сега ние да се департизираме от МВР и да не правим политика от проблемите на българските полицаи. Българските полицаи много пъти в годините, а и сега доказват, че сред тях има много повече държавническо мислене, отколкото сред някои политици и това е най-малкото странно. Радвам се, че ще подкрепите това предложение. Радвам се, че по този начин ще поправим една несправедливост в Закона, повтарям: в Закона, не в процедурите, не във финансовото осигуряване, а просто в Закона. Законът не позволява до този момент униформени полицаи да получават паричната равностойност, ако се случи така, че не им бъдат осигурени униформи. А какво може да се случи? То се случваше и 2014 г ., и 2013 г. – нямаше процедури. В други години пък те не бяха завършени в срок. И тогава, както каза преди мен господин Цветанов, служителите, които вършеха своята дейност и вършат своята дейност в МВР в цивилно облекло, получаваха своето финансово обезпечаване за дрехи, а полицаите, които работят в униформено, не можеха да ги получават. И ние сега днес го изправяме, ама не само това. За нас, за политиците, за хората, несвързани с МВР, примерно това, което направи правителството на господин Борисов – падането на лимитите, означава падане на лимитите – думички. За полицаите на улицата и за хората, които са ни пратили тук, означава две много важни неща. Отпада Отпада необходимостта полицаят да избира дали да зареди колата си от джоба, защото е нарушил лимита и да изпълни сигнала, или да не изпълни сигнала. Също така отпада възможността при минус 20 градуса или при плюс 40 градуса полицаят да не може да включи парното или да пусне климатика, защото нарушава лимита. А това е важно, когато си цял ден на улицата, когато отиваш и правиш обиски в гета, няма как да не се замисляш и за това, но това се прави с разбиране на проблемите на полицаите, а не с тяхното политизиране. И аз наистина апелирам: нека когато говорим за полицаите, да не яхваме временни вълни, да не яхваме временни неща, а да покажем смислена работа за тяхното решаване. И Министерството в момента за два месеца постига това, което не е правено много, много години (Шум.) Да, да защо от 2012 г. до ден-днешен никой не предприе тази мярка, която предприемаме днес? Защо? Защото няма разбиране. Сега между нас всички има разбиране, че трябва да се случи. Нека да го правим без политика. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! В момента разглеждаме може би следствията от реформата Бъчварова – една жена, изключително уважавана от господин Цветанов, доколкото знам която, разбира се, постави и сложи на дневен ред реформа, която се подкрепяше и ни се обясняваше колко е добра тази реформа. Сега в момента ние правим една една промяна на парче, което показва – тук вече е политическият въпрос, че ГЕРБ са неспособни да правят реформи. Защото няма и една година откакто е минала, и ние вече правим промени, които де факто трябваше да доведат до подобряване качеството на живот примерно на хората от Министерството на вътрешните работи. За съжаление, от 2012 г. тези хора не могат да си купуват облекло. Сега големият въпрос е следният: откъде ще си купят това облекло? Още по-важно е да се замислим дали наистина ние решаваме и проблемите за следващата година. Явно не ги решаваме. Но, скъпи приятели, защо се стигна дотук? Стигна се дотук, защото Синдикатът заплаши с протест и Вие реагирахте на тази заплаха, защото Вас Ви е страх от протести. Нали така? Ако нямаше тази заплаха, Вас хората въобще не Ви интересуват. Вие въобще нямаше да предприемете и така бързо днес да гледаме този Закон в пленарна зала. Единственото, което Ви уплаши, бе срещата на министър-председателя със служителите от МВР и заплахата от протест. Забележете, тук преди малко се каза колко е важно, колко е хубаво, че вече няма лимити – чудесно. Но спомняте ли си какво каза и министър-председателят на тези началници на МВР, които бяха там: „И внимавайте да не крадете“. Така ли беше? Това е обидно. Това е отношението, което Вие имате към хората от вътрешните работи. Тези хора трябваше да станат и да излязат, и да напуснат залата. Ето това е Вашето отношение към тях. И искате тези хора да бранят малките населени места, тези хора да осигуряват сигурност в страната. Това отношение, тази реплика, която изпусна министър-председателят към служителите на МВР да не крадат, показва и Вашето отношение към тях. Когато единственият начин Вие да им обърнете позитивно отношение единствено с протест, тези хора са прави, тези хора търсят наистина справедливост. Вярно е, всички са бъркали. Тук не говорим за ляво и дясно. Хубаво, но от 2012 г. не им е плащано. Но, голямото „но“ е – Вие залагахте на един министър и тя се казва госпожа Румяна Бъчварова. Една реформа, която всички Вие носихте на ръце. Тази реформа се провали. И първият провал е именно днес. И това показва, че Вие наистина сте неспособни. Вие сте неспособни да управлявате това Министерство и хората са прави. Тук как така говорите: нека да не партизираме – няма проблем, но в крайна сметка ние сме тук, за да решаваме проблемите на хората, независимо какъв е секторът. И когато Вие не можете да го решите, затова е хубаво, че сме демократична страна – има силна опозиция, която наистина Ви притиска да взимате правилните решения. Благодаря Ви.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

Само да кажа, че колегата Бъчварова, за която Вие толкова много така искате да вкарате някаква интрига, защото сте майстори в тази посока – те направиха невъзможното, за да стартират и да наваксат изоставането. През 2015 г. има приключена процедура, има подписано рамково споразумение и в момента полицаите вече започват вече да получават своите униформи в съответните служби и по начина, който е разписан да бъдат тези униформи. Това, което днес ние обсъждаме, е не за реформите в системата на МВР, а да можем да оправим Вашите грешки (ръкопляскания от ГЕРБ), за да стигнем до това, което всъщност днес вече ние говорим – имаме подписано рамково споразумение, има изпълнители и в момента искаме само да изплатим неизползваната сума от полицаите през 2013 г., 2014 г., 2015 г. В момента полицаите вече започват да получават своите униформи. Аз не знам униформеното облекло какво отношение има към реформата в системата на МВР. Защото, ако трябва да влизаме в детайлите, ще Ви кажа толкова много неща, но аз искам все пак да се съобразя с призива, който е дала госпожа Нинова, да не се връщаме толкова назад, а да вървим напред. Затова за начина, по който започнахме днешното заседание, аз благодарих на всички парламентарни групи – за подкрепата, която дадоха, за да може един текст, който може да реши един проблем и сме се обединили да го гласуваме, да може да стане факт. А ако искате да правим някаква политическа реторика тук с такъв негативен оттенък, ние не искаме да участваме в този проблем и не искаме да участваме в този дебат. Ние искаме да решаваме проблемите на българските полицаи, както сме го правили винаги и аз Ви уверявам, че днес системата е много по стабилна, отколкото при Вас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Има ли други реплики? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Стойнев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов! Вие управлявате от 2009 г.!

В крайна сметка единствените правителства, които са увеличавали заплатите в сектор „Сигурност“, са били именно правителствата на БСП. И това е истината! Защото последното правителство, което увеличи заплатите в сектор „Сигурност“, бе именно по време на правителството на Орешарски. И това е! И хората го знаят! (Шум и реплики от ГЕРБ.) заплатите на хората не Ви интересуват. Така е! Преди това последното най-голямо увеличение беше 2008 г. И Вие го знаете много добре! Лошото е, че Вие сте управлявали – Вие лично като министър, госпожа Румяна Бъчварова, сега пак министър на ГЕРБ. Проблемите се задълбочават! Ние тук, като една конструктивна опозиция, ще гласуваме „за“ този Закон, ще Ви помогнем, но в същото време Вие нямате капацитета да решите проблемите в сектора. Благодаря Ви.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

Бих искал да кажа една арабска поговорка. Ще я кажа на български език. Тя е предназначена за господин Цветанов. На български ще я разберете: „Косми ми поникнаха на езика да Ви обяснявам“. По време на предизборната кампания, господин Цветанов, включително и в лична среща с Вас, Ви казах, че полицаите от Областна дирекция на МВР – Пазарджик от три години си купуват сами униформите. И на Вашето заявление, че ще назначите толкова хиляди полицаи, Ви казах, че панталони не можете да им купите. Сега ние сме тук не за друго, сме тук да подкрепим справедливите искания и да покажем грижа към онзи, който осигурява гражданската сигурност на България. Защо се стигна до това гласуване днес? Заради мотивацията и нагласата в българските полицаи за протести. Ако те не бяха заявили своята воля за протест, ние днес нямаше да гласуваме. Аз вземам думата, за да Ви кажа едно, което онзи ден заяви господин Борисов. Той го каза на ръководството на Министерството: „Два месеца сте дремали цитирам го точно с ударението – и нищо не сте направили“. Не го споделям това – че са „дремали“, напротив, и че „ето, давам Ви аз 29 милиона”, за да Ви кажа, че не Вие ги давате тези милиони, даваме ги всички ние и да разберете, че и от решението на опозицията зависи този процес! Затова ние ще Ви подкрепим наистина и българските полицаи ще ни чуят,

Също няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г. – първо

Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г. – първи, и Министерският съвет – втори Законопроект, внесен на 13 юни 2017 г. доклада на Комисията по правни въпроси

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 21 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“;

От името на вносителите Законопроектът беше представен от г-н Александър Стефанов. Законопроектът цели въвеждането на мерки за значително ускоряване на наказателния съдебен процес, ефективно правораздаване при корупционни престъпления по високите етажи на властта, въвеждане на незабавно изпълнение на присъдите, както и допълнителни гаранции за защита на жертвите на престъпления. Предвижда се усъвършенстване на уредбата на бързото и незабавното производство чрез създаване на единен процесуален ред за ускорено разследване в досъдебната фаза и разширяване на приложното му поле. Със Законопроекта се въвежда и дистанционен разпит на вещо лице по инициатива на пострадалите от престъпления. С измененията и допълненията се предвижда въвеждането на разпоредително заседание, в което ще се решават окончателно въпросите относно допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство. Създава се и разпоредба, която задължава съда да обявява в какъв срок ще бъде готов с мотивите към присъдата си. Вменява се задължение за касационния съд да изпраща незабавно препис от решението си на прокурора за изпълнение при ефективно лишаване от свобода. Предлага се, с оглед компетентността и по-голямата специализация на Специализирания наказателен съд, той да решава дела с висока правна и фактическа сложност. Проектозаконът предвижда той да гледа корупционни престъпления, за които са привлечени под отговорност народни представители, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, националното и териториалното ръководство на Агенция „Митници”, членове на Управителния съвет на Националната агенция по приходите и териториалните директори, областните управители и заместниците им, магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите, както и служителите в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Промените в Наказателно-процесуалния кодекс целят защита на жертвите на престъпления, изключване на паралелните наказателни производства в България и в друга държава от Европейския съюз. Законопроектът е изготвен от Министерството на правосъдието в работна група с участието на представители на прокуратурата, съда и адвокатурата и е обсъден на заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Предвидени са и изменения в действащия Наказателен кодекс, свързани с необходимостта от приемане на мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на няколко акта на Европейския съюз. Бяха представени становища по Законопроекта от Върховния касационен съд е в по-голямата си част положително, като са приветствани законодателните изменения, насочени към ускоряване на наказателното производство. Предложени са и законодателни промени, свързани с прецизиране на съществуващи разпоредби. съвет по посочения Законопроект е отрицателно, като според него голяма част от предлаганите промени биха се отразили негативно върху бързината на наказателното производство и ефективността на правосъдието, а друга част би довела до съществено ограничаване на процесуалните права. В дискусията взеха участие народните представители Симеон Найденов, Християн Митев, Крум Зарков, Димитър Стоянов и Данаил Кирилов. Господин Зарков и господин Стоянов приветстваха идеята на Министерството на правосъдието за ускоряване на наказателното производство и увеличаване на ефективността на борбата срещу корупцията, но заявиха, че ще се се въздържат при гласуването на Законопроекта. Те изразиха своето несъгласие с въвеждането на преклузивен срок във връзка с констатирането на допуснати в досъдебното производство съществени процесуални нарушения, с новосъздаденото задължение на съда за налагане на административно наказание, когато се установи, че извършеното деяние всъщност е административно нарушение, както и с промяната в подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висша държавна длъжност. Господин Митев отбеляза, че одобрява новите правила за ускорено наказателно производство, както и намереното решение за преодоляване на конкуренцията между административно-наказателното и наказателното производство. Той заяви, че парламентарната група на „Обединени патриоти“ но ще направи предложения за прецизиране на някои от разпоредбите в срока между първо и второ четене. Господин Кирилов изрази подкрепата си за промяна на подсъдността и прехвърляне на делата за корупция по високите етажи на властта от Софийския градски съд на Специализирания наказателен съд. От името на прокуратурата заместник-главният прокурор госпожа Шишкова посочи, че специализираните структури са създадени именно при изпълнение на препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка и следва да бъдат използвани с максимален капацитет, като призова да се помисли за кадрово и материално обезпечаване на специализираните органи. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и с 6 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет

На свое заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Попов, който посочи, че с предложените изменения се целят промени в процесуалния ред за прилагане на института на предсрочното освобождаване. Предвижда се отнемане на възможността на осъдените на лишаване от свобода сами да преценяват дали е настъпил моментът за предсрочно освобождаване, като се предлага тази преценка да бъде извършвана от органите по изпълнение на наказанието. Предлага се и стесняване на критериите за преценка на основателността на молбата за предсрочно освобождаване чрез заличаване на разпоредбите на чл. 439а, ал. 1 и ал. 3 от

Господин Найденов отбеляза, че институтът на предсрочното освобождаване е сложен фактически състав и в направените предложения няма разграничителен критерий за кои тежки престъпления ще се прилага и затова няма да подкрепи така внесения Законопроект. Господин Нотев посочи, че направените изменения и допълнения през 2017 г. предоставят единствено правото на искане на лишените от свобода за предсрочно освобождаване, а преценката за това се прави от съда. Господин Кирилов изрази своето отрицателно становище към Законопроекта, като подчерта, че с приемането на промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража през месец февруари 2017 г. са изпълнени изискванията на редица осъдителни решения срещу Република България на Европейския съд по правата на човека. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 10 гласа „против“ и без „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект

Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Вигенин, Вие ли ще го представите? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г. На заседание, проведено на 21 юни 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г. Законопроектът беше представен пред членовете на Комисията от проф. Николай Проданов – заместник-министър на правосъдието, и господин Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ в Министерството на правосъдието. Предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс имат за цел да ускорят процесуалното развитие в двете фази на наказателното производство, както и да спомогнат за преодоляването на нормативния недостиг на действащата правна уредба, като същевременно я съобразят с изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета и Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства. Настоящият Законопроект предвижда промени в Наказателно-процесуалния кодекс относно делата, свързани с корупция по високите етажи на властта, които се следят с голямо внимание от обществото, както и от Европейската комисия. Специализираният наказателен съд ще бъде отговорен за корупционни престъпления, за които са привлечени под отговорност депутати, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, ръководството и териториалните началници в Агенция „Митници“, управителят на Националния осигурителен институт, управителят на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителният директор и териториалните директори на Националната агенция по приходите, областните управители, заместниците им, магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от Инспектората на Висшия С цел пълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС в Наказателно-процесуалния кодекс се въвеждат нови разпоредби относно специфичните нужди от защита на свидетелите. Предвижда се специално основание за назначаване на експертиза в такива случаи и взимане на съответните мерки за избягване на контакт с обвиняемия при разпит, включително чрез използване на видеоконференция или телефонна конференция. Това е от особено значение при специфични уязвими категории лица като малолетни и непълнолетни пострадали, и свидетели. кодекс да бъдат въведени и изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР. Като израз на правно сътрудничество между държавите членки то следва да повиши ефективността на наказателните преследвания и същевременно да гарантира добро правораздаване съгласно принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателноправни въпроси. Целта е да се предотвратят случаите, при които едно и също лице може да е субект на паралелни наказателни производства в различни държави членки, за едни и същи факти, което създава опасност от постановяване на повече от едно окончателно решение по всяко от тези производства. Законопроектът също така регламентира и реда, по който се отправят преюдициални запитвания по наказателноправни въпроси. Чрез преюдициалното запитване, като един от основополагащите механизми на правото на Европейския съюз, се предоставя на всички държави членки средство за осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане на правото в рамките на Съюза. Не на последно място, с Преходните и заключителните разпоредби се предвижда допълнение в Административнопроцесуалния кодекс, чрез което да се осигури възможност и на административните съдилища да отправят преюдициални запитвания в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси до Съда на Европейския съюз по реда на новосъздадената Глава тридесет В последвалата дискусия взеха участие народните представители Кристиан Вигенин, Петър Петров и Димитър Аврамов. Заместник-министър Проданов и господин Стефанов отговориха на техните въпроси, свързани с необходимостта от въвеждането на Наказателно-процесуалния кодекс, като поясниха, че част от тях са именно в изпълнение на препоръките към България в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка. Представителите на Министерството на правосъдието увериха депутатите, че работят сериозно и задълбочено за отпадането на Механизма в най-кратки срокове. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно – със 7 гласа „за”, на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Уважаеми народни представители, чухме докладите на комисиите, през които е преминал Законопроектът, преди да бъде внесен за първо четене в пленарната зала. Откривам обсъждането едновременно по двата законопроекта. Има ли изказвания по току-що представените законопроекти?

Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Накратко ще представя втория Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, именно касаещ промените в Наказателно-процесуалния кодекс, довели до промени в процесуалния ред за прилагане института на предсрочното освобождаване. Тези промени очевидно, че не дадоха необходимия ефект. Напротив, според нас, според вносителите на този Законопроект те имат именно обратен, негативен ефект в обществото. С предоставяне правото на осъдения да сезира съда след изтичането на определен период се постигна осигуряване на практика на достъп до съда на осъдени при определени предпоставки и за особено тежки престъпления, които са били във фокуса на гражданското общество и са предизвикали изключително негативна обществена реакция. На практика предвиждането на правото на всеки осъден да подаде молба до съда след изтичането на минималния срок на изтърпяване на наказанието, регламентиран съответно в членове 70 и 71 от Наказателния кодекс, доведе до възможността лица, осъдени за тежки престъпления, като отвличане, да получат възможност за предсрочно освобождаване. Тук се изпълнява, според нас, една от основните функции на наказателното право, на Наказателно-процесуалния кодекс също, а именно превенцията. Защото усещането в обществото е за безнаказаност. Извършва се тежко престъпление, лежи се няколко години в затвора, след което по молба, по инициатива на престъпника, той може хипотетично да бъде освободен. Това правомощие се предоставя в негови ръце, зависи от неговата воля, а не от органите, които следва да следят за изтърпяване на наказанието. Знаете в последните месеци какви подобни случаи имаше в България с много тежки обществени последици, което доведе на практика и до разклащане устоите на наказателното право в съзнанието на българското общество, именно защото то не изпълнява една от основните си функции – да води до справедливост, и по отношение на превенцията. Ето защо ние сме внесли този Законопроект и се надяваме да го подкрепите. Той е необходим за развитието на на наказателното право в България, защото след опита, който беше направен за промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, видя се, че този опит не сработи. По отношение на анализа на разходи и ползи – приемането на Закона не е свързано с никакви допълнителни финансови средства. Административната тежест и структурните промени в резултат от приемането на законодателната инициатива няма да се наложи извършване на значими административни промени, няма да възникне допълнителна административна тежест, не се въвеждат нови такси или други тежести за членовете на гражданското общество. По отношение въздействието му върху нормативната уредба – в резултат от приемането на законодателната инициатива няма да възникне необходимостта от промени в други нормативни актове. Ето защо молим да подкрепите този Законопроект на първо четене. Разбира се, между първо и второ четене, ако не сте съгласни с част от промените, може да направите и своите предложения. Благодаря Ви. Благодаря, господин Попов. За представяне на другия проект, внесен от Министерския съвет, има ли желаещ, който да вземе отношение?

от името на вносител, но

КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател. Аз ще започна с това, че този Законопроект беше разработван в работна група в Министерство на правосъдието в миналия мандат от двама министри на правосъдие, както от единия министър – Христо Иванов, така впоследствие работата по този Законопроект продължи и от министър Екатерина Захариева. Законопроектът отговаря на основната необходимост от ускоряване на наказателния процес, от преодоляване на възможността дейците да се отклоняват от изтърпяване на наказанието, включително в включително в тази материя и в тази работа беше включен актуален проблем, който касаеше прилагането на принципа „non bis in idemi“ с оглед постановките на Тълкувателно решение № 3 от 2015 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на

ние внесохме Законопроект, който беше подписан от представители на всичките парламентарни групи в Четиридесет и третото народно събрание, тоест принципно тази работа получи общата подкрепа на всичките парламентарни групи тогава. Ако стане дебат, готов съм да дискутирам всички становища, които са получени досега

в началото на настоящото изложение. Ако някой от ораторите коментира и въпросите на подсъдността по отношение на лицата, заемащи висши длъжности в държавата и въпроса за разпоредителното заседание, които фокусираха един интензивен дебат в Правна комисия, аз ще опитам да взема становище, макар вече да няма да мога да се изкажа, а под формата на реплики. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря, господин Кирилов. Дадени са заявки отляво, но – заповядайте, по поредността на заявките. (Шум

Ще взема отношение и ще се изкажа по Законопроекта, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Уважаеми колеги, настоящият Законопроект е продиктуван единствено от желанието за промяна в Наказателно-процесуалния кодекс и съответно в Наказателния кодекс – един друг Законопроект, който внесохме. Беше корелативен към този и очаквахме да вървят заедно, тъй като касаят една промяна

Въведе се една възможност те сами да пожелават, сами при определени условия да подават заявления пред компетентния съд, пред администрацията на затвора да бъдат освободени предсрочно. Стигна се до един изключително неприятен случай в нашето общество, в който осъдени за особено тежки престъпления получиха възможността и включително на първа инстанция им беше дадена възможност да бъдат освободени. Тук искам конкретно да запитам господин Цветанов и ръководената от него парламентарна група. Защо този Законопроект беше отхвърлен в Правната комисия именно от Вашата група, господин Цветанов? Защото нашето предложение целеше да бъде възстановено чувството за справедливост именно в тези хора, които бяха отвличани, тези хора, които излязоха по националните медии и изразиха своето неудовлетворение от факта, че хората, които са ги държали в плен, които са ги измъчвали, които са ги малтретирали, сега имат реалната възможност отново да влязат в обществото под предлога, че вече са интегрирани, че вече са изтърпели необходимото наказание и, виждате ли, могат да бъдат нормални членове на нашето общество. Аз не знам тук как управляващите ще застанат отново пред тези хора и ще обяснят, че Законопроектът е бил отхвърлен и дава възможност именно на същите хора отново да излязат и да поискат от компетентния съд да бъдат предсрочно освободени, при положение че тежестта на наказанието, която им е наложена, е адекватна на извършеното престъпление и е необходимо да излежат присъдата си в необходимия размер, а в същото време направените промени през месец януари 2017 г. отново ще им дадат възможност те да станат активни членове на нашето общество? Наистина не знам и ще моля тук да ми отговорите, включително като заявка за реплика: как Вие ще застанете пред своите избиратели, пред българските граждани и ще обясните защо хора се дава отново възможност да излязат пред съда и да поискат предсрочно освобождаване и ако са изпълнени необходимите изисквания на Закона, да бъдат предсрочно освободени? Как ще се почувстват именно хората, които бяха отвличани, които бяха малтретирани, на които все още не са намерени къде са парите, които те са дали за откупите? Как ще отговорите, господа? Това искам да разбера от Вас, защото нашето предложение не е нищо повече от това – да лишим от възможност именно такива хора, които са нарушили реда, нарушили са законите и са нанесли изключителна вреда на обществени отношения, да бъдат отново сред нас. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Реплики? Господин Кирилов дава заявка. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, бях поканен от Вас за тази реплика. реплика. Ако си спомняте, тук последните два месеца, когато проблемът, за който Вие говорихте, ескалира в публичното пространство, аз бях поставен в ситуацията да обяснявам смисъла на извършените промени, които бяха със Закона за изпълнение на наказанията. Нищо по отношение на предсрочното освобождаване, господин Иванов – и Вие това като добър юрист пеналист го знаете – не се е променило. Единствената промяна е това, че спазихме изискванията на Европейския съд и на 26 решения да има възможност осъденото лице на наказание лишаване от свобода да има възможност самó да подаде искане за предсрочно освобождаване. Защото до този момент, докато влезе в сила изменението през януари 2017 г., осъденото лице, изтърпяващо наказанието лишаване от свобода, нямаше възможност да направи искане от свое име. Имаше много жалби и към съда, и към Правната комисия, и къде ли не, че това лице е с отнети права, че то зависи от действието на някаква комисия, че тази Комисия може да действа по закон, обаче никой не знае точно как действа. Другото изменение беше, че персонализирахме отговорността на всеки един, който дава становище за пред съда, защото съдът взема решението ще има ли предсрочно освобождаване и респективно в замяна на това наказание, или няма да има. Органът, който решава този въпрос, е съдът. Предпоставките за предсрочно освобождаване са усилени, а не са минимизирани. Виждам, че ми давате знак, че времето изтича. Аз имам много обяснения по този въпрос. Поканихте ме. Ако искате, и на лично обяснение ще довърша обяснението. Благодаря. Следваше да дадем възможност на господин Кирилов да развие отговора си. Струва ми се в интерес на всички е. Има ли други реплики? Не виждам знак. Заповядайте, господин Иванов – за дуплика се приготвихте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов! Те ги пускат, господин Кирилов, и вратата да ги пускат отново е широко отворена, защото критериите, критериите, които са зададени в последните промени в НПК, са изключително широки, като врата в полето. Мотивите, с които беше внесен тогава Законопроектът да бъдат направени тези изменения, не бяха точно от изискванията на Европейския че местата за настаняване на лишените от свобода не отговарят на изискванията, а това е ангажимент именно на правителството, на Министерството на правосъдието да направи нормални условия за пребиваване на осъдените лица. Пак питам: как ще отговорите на тези, които са пострадали, и тези, които бяха отвличани, че ние продължаваме да даваме възможност на хората, които са ги малтретирали, да поискат тази или другата седмица, или след месец отново да бъдат освободени? Как ще отговорим на това изискване? Наистина искам да разбера господин Цветанов беше ли искрен тогава по телевизията, когато така драматично изразяваше своето становище против подобни случващи се неща? Пак казвам, този Законопроект беше свързан с друг – с изменение на Наказателния кодекс, който ние внесохме, и трябваше да се разглеждат заедно, където изобщо не даваше възможността на именно тези, тежко осъдените, да искат правото да

тези „Нагли“, както ги наричахте, и „Килъри“ ще застанат пред съда и ще поискат, защото са доказали по свое усмотрение, че са годни да бъдат освободени и пуснати в обществото. Какво ще последва оттам нататък, това ще бъде Ваша отговорност, уважаеми. Благодаря. Уважаеми народни представители, имаше и още една заявка за изказване. Заповядайте.

Много могат да бъдат аргументите за подкрепа на такъв Законопроект. Ще се опитам да обърна вниманието Ви върху няколко от тях. И към момента – преди месец февруари 2017 г., когато е направено изменението от предходното Народно събрание и е дадена възможността осъдените на тежки престъпления сами да искат, е имало възможност независим орган, извън ръководителя на затвора, а именно окръжният прокурор, който, знаете, че е член на съдебната система, да направи такова искане. Но такова искане се прави не само когато са изтекли минималните срокове за предсрочно освобождаване, а и когато спрямо лицето се установи, че са изпълнени тези предпоставки, а именно то с поведението си в ежедневието, със спазването на реда в мястото за лишаване от свобода да е показало, че се е променило. Именно преценката, направена от друг орган, на който законът е поставил изискването да контролира поведението на лишения от свобода, според мен е релевантна. На следващо място, не трябва да се забравя, че говорим за лица, които в момента са осъдени, с влязла в сила присъда за извършено тежко престъпление – към момента на направеното искане за предсрочно освобождаване се водят осъдени за престъпления, тоест в момента обществото прилага спрямо тях мерки за поправяне. Съвсем нормално е орган, на който е възложено да осъществява тези мерки, да направи преценка доколко спрямо лицето е изпълнена наказателната принуда, целите на наказателната принуда, така че логично е да има такава преценка. Това са моите аргументи. Моля Ви да подкрепите предложението за изменение в НПК и да върнем положението, защото и общественият натиск е много силен,

Има ли реплики по повод изказването на господин Милков? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Господин Попов, заповядайте – имате думата. Благодаря, господин Председател. Първо, няколко думи по отношение на Законопроекта, внесен от Министерския съвет. От една страна, приветстваме желанието за ускоряване на наказателното производство и увеличаване на ефективността на борбата срещу корупцията, но, от друга страна, имаме някои принципни и съществени забележки по отношение на този Законопроект. Изразяваме несъгласие с въвеждането на преклузивен срок във връзка с констатирането на допуснати съществени процесуални нарушения с новосъздаденото задължение на съда за налагане на административно наказание, както и с промяната в подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности. Създаването на нарочен съд само и единствено въз основа на функционалността на определен гражданин, тоест с оглед на заеманата от него длъжност, не ни се струва удачно и конституционно съобразно. Когато заемаш определена длъжност – да, първо, престъплението следва да е виновно извършено, разбира се, и да е съставомерно. Това са основните принципи на престъплението. Когато обаче лицето заема определена длъжност – била тя и висша държавна длъжност, това може да е квалифициращо обстоятелство, но не и повод да се създаде нарочен съд, защото тук има привкус на извънреден съд, което, знаете, е забранено от Конституцията. Поради тези причини ние ще се въздържим да подкрепим на първо четене така предложения Законопроект. По отношение на Законопроекта, който сме внесли от „БСП за България“. Уважаеми народни представители, какви са основните функции на правото? Престъплението е основният юридически факт на наказателното право, защото престъплението е основният юридически факт, който поражда наказателната отговорност. Разбира се, деянието, тоест действието или бездействието, следва да е съставомерно. По отношение на обществото. Наложените наказания следва да бъдат справедливи, защото само по този начин наказателното право може да осигури генералната си превенция – да въздейства на останалата част на членовете на обществото. Да, лишеният от свобода има своите права, безспорно. Но къде отива превенцията? Къде са правата на пострадалите? Къде отива справедливостта в крайна сметка? Къде е сигурността на пострадалите от това престъпление, а и на цялото общество? Естествено е, че наказаният ще има устрем към свобода, субективно чувство, че се е поправил и следва да бъде предсрочно освободен. Поправянето на престъпника обаче следва да се постави във волята на други правни субекти, органи, следящи за изтърпяване на наказанието, органи с обективна, а не субективна преценка – чувството на престъпника, че се е поправил – с обективна преценка за поправянето на престъпния деец. Ето защо направихме това предложение, ето защо искаме Вашата подкрепа за това предложение. То касае основни принципи и функции на наказателното право, които вече споменах, една от които е справедливостта и сигурността на обществото като цяло, както и превенцията за извършване на бъдещи престъпления от други членове на обществото, виждайки на практика тази безнаказаност. С това ще завърша своето изказване. Отново Ви призовавам: подкрепете този Законопроект. Обществото в България има нужда от него. Само на думи да се борим срещу престъпността – била тя битова, организирана престъпност, нещата няма да станат, защото чувството в българското общество е на съвсем другия полюс от желанията и демонстрациите, които правите от управляващото мнозинство. Благодаря Ви. Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Цветанов – имате думата за изказване.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 Всички знаем как се стигна до изменението в НПК и на нормата, която в момента обсъждаме. Знаете, че и в момента, и преди, и в бъдеще съдът ще бъде този, който ще решава дали някой трябва да бъде освободен предсрочно. Понеже има сериозна чувствителност в обществото и можем да бъдем подведени от манипулативно поднасяне на фактите и обстоятелствата, от парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим двата законопроекта и Законопроекта, внесен от „БСП

го подложим на гласуване, ако няма други изказвания, разбира се. Смятам, че същественият професионален дебат трябва да се води между първо и второ четене. След разговори, които проведох и с председателя на Правната комисия, той ще създаде необходимата среда, за да се направи този диалог. Благодаря Ви. Благодаря, господин Цветанов. Има ли реплики по повод изказването на народния представител Цветан Цветанов? Не виждам заявки за реплики. Има ли други изказвания? Да приемем, че се съгласяваме с постъпилото предложение, макар и неформално. Не виждам, желаещи за изказвания. Приключваме обсъждането на двата законопроекта и преминаваме към тяхното гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, предстои гласуване.

гласуваме поотделно двата законопроекта. Първият Законопроект по реда на внасянето е с № 750-01-58 от 14 юни 2017 г. Вносител

Законопроекта, внесен от Министерския съвет.

е прието. Уважаеми народни представители, пристъпваме към гласуване на втория по ред Законопроект № 750-01-42 от

заяви господин Цветанов, необходимостта от по-широк експертен дебат във връзка с приетите законопроекти на първо четене, предлагам срокът за предложения между първо и второ четене по

то е в името на по-добрата подготовка, преди второ четене в залата на двата законопроекта, които ще бъдат внесени с общ доклад. Моля да гласуваме предложението на господин Кирилов. Който е съгласен с това предложение, моля да заяви гласа си.

Гласували 153 народни представители: за 152, против 1, въздържали се няма. Предложението за удължаване на срока между първо и второ четене е прието.

Благодаря